Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici nastavljamo sa radom. Druga točka - Prijedlog odluke o izboru zamjenice pučke pravobraniteljice Predlagateljica: Pučka pravobraniteljica na temelju članka 12. Zakona o pučkom pravobranitelju. Raspravu je proveo Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav pa bih molio poštovanu pučku pravobraniteljicu Tenu Šimonović Einwalter da obrazloži prijedlog navedene odluke. Izvolite. Dobar dan! Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici Hrvatskoga sabora pozdravljam vas ovim putem. Posebno pritom pozdravljam nove zastupnike i zastupnike u ovom novom sazivu i veseli me ovom prilikom biti pred vama u odnosu na ovu točku, a to je Prijedlog izbora zamjenice pučke pravobraniteljice. Uredom pučke pravobraniteljice trenutno upravljam ja, pučka pravobraniteljica i troje mojih zamjenika koji upravljaju sa šest službi ureda u kojima rade savjetnici, državni službenici bez rukovodećih državnih službenika. To ujedno znači da s obzirom na različite mandate i različite poslove brojne teme koje pokrivamo savjetnicima zapravo uz mene upravljaju samo tri zamjenika. O potrebi imenovanja dodatnog četvrtog zamjenika pučke pravobraniteljice izvještavala sam već i ranije u Hrvatskom saboru primjerice prilikom predstavljanja godišnjeg izvješća za 2021. godinu, ujedno zadnje kojeg sam imala prilike predstaviti. Govorila sam o tome i na saborskim odborima i na plenarnoj sjednici. Tom prilikom brojni zastupnici i zastupnice iskazali su tome načelnu potporu, međutim sada je vrijeme kada je ta točka na dnevnom redu, a uskoro ćete o tome imati prilike i glasovati. U izvješću za 2022. godinu detaljnije sam i pisanim putem navela i pojasnila potrebu jačanja institucije za još jednog zamjenika ujedno pojašnjavajući da međunarodni standardi za rad neovisnih institucija navode važnost osiguranja uvjeta za njihov rad od strane države osobito u slučaju povećanja mandata institucije. Tako a ne navodim sve, načela za zaštitu i promicanje institucije ombudsmana Venecijanske komisije i Vijeća Europe, Rezolucije Opće skupštine Ujedinjenih naroda u nacionalnim institucijama za ljudska prava, Rezolucija Opće skupštine Ujedinjenih naroda o ulozi ombudsmana, preporuke Vijeća Europe o uspostavi i uvjetima za rad tijela za jednakost kao i preporuka Odbora ministara Vijeća Europe o razvoju i jačanju učinkovitih, pluralističnih i neovisnih nacionalnih institucija za ljudska prava. Primijetili ste različite nazive institucija. Naime, sve su to i to samo neki od mandata institucije pučkog pravobranitelja. U odnosu specifično na hrvatsku instituciju pučke pravobraniteljice pododbor za akreditaciju nacionalnih institucija za ljudska prava Ganria i u zadnjem krugu akreditacije 2019. godine dao preporuku upravo vezanu za proširenje mandata institucije kao tijela za zaštitu prijavitelja nepravilnosti, odnosno tijela nadležnog za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti. Iako je institucija tada kadrovski ojačana novim državnim službenicima za potrebe ovog mandata to nije učinjeno u pogledu zamjenika. Odredbom članka 12. stavka 1. Zakona o pučkom pravobranitelju propisano je da pučki pravobranitelj ima najmanje tri zamjenika. Pri tome, dakle Zakon o pučkom pravobranitelju propisuje tri zamjenika kao minimalni broj i to je doista i bilo dostatno u razdoblju kada je institucija osnovana i kad je imala samo jedan ombudsmanski mandat. Podijelit ću sa vama i to da sam u tu instituciju došla prije 16 godina kao savjetnica tadašnjeg pučkog pravobranitelja Jurice Malčića. Institucija je tada imala jedan ombudsmanski mandat i tri zamjenika. Protekom vremena ali i opredjeljenjem Republike Hrvatske instituciji su, dakle dodjeljivani novi mandati tako da danas imaju čak pet mandata i može se reći da je 5 institucija u jednoj. Dakle, u odnosu na svaki od tih mandata diljem EU, diljem Vijeća Europe neke druge države za svaki od tih mandata, odnosno za pojedine mandate imaju zasebne institucije. Naravno postoje brojne prednosti toga kada je više mandata u istoj instituciji. To nam omogućava da građanima pomažemo koristeći različite alate prepoznajući ono što su njihove potrebe iz pritužbe i zapravo učinkovitiju zaštitu. Međutim, nose sa sobom i svoje izazove, a između ostaloga zasigurno zahtijeva i osiguranje uvjeta za rad. Dakle, pričala sam puno o tim mandatima, međutim svjesna sam da nije svima poznato točno koji su to. Dakle, osim što je institucija ombudsmanska institucija, dakle po Zakonu o pučkom pravobranitelju radi na pritužbama i izvještava Hrvatski sabor u odnosu na zakonitost odnosno nezakonitost i pravilnost i nepravilnost rada tijela državne uprave, jedinice lokalne i regionalne samouprave, tijela sa javnim ovlastima. To je ujedno i mandat koji je najviše vezan uz vladavinu prava. To je mandat u kojem zapravo govorimo o pravu na dobro upravljanje. Institucija je nakon toga postala tzv. nacionalna institucija za zaštitu ljudskih prava, jedina nacionalna institucija za zaštitu ljudskih prava u Hrvatskoj ujedno akreditirana, vanjske akreditirana statusom A s obzirom na najviši stupanj neovisnosti. Taj mandat uključuje zaštitu i promicanje ljudskih prava i praćenje primjene ratificiranih međunarodnih konvencija u Republici Hrvatskoj, te izvještavanje o tome. Nakon toga 2009. institucija je postala i središnje tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije. Sukladno Zakonu o suzbijanju diskriminacije pri čemu je središnje tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije i ujedno primarno nadležno tijelo za 12 od 17 osnova iz tog zakona. Institucije ujedno i nacionalnim preventivni mehanizam za sprječavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja što nam nalaže obvezu nenajavljenih, preventivnih obilazaka mjesta gdje se nalaze osobe lišene slobode. To su zatvori, kaznionice, psihijatrijske ustanove, policijske postaje ali isto tako u tom mandatu obilazimo i domove za starije. I napokon kao zadnji mandat došlo je to da smo postali tijelo za primjenu Zakona o zaštiti prijavitelja i nepravilnosti i ujedno vanjski kanal za prijavu nepravilnosti u RH. Uz to povećanje broja mandata, a kao što znate i kao što ste vidi iz izvješća Pučke pravobraniteljice koje podnosim HS-u i javnosti, riječ je o ogromnom broju tema. Samim time naravno tema područja i zadaća koje institucija obavlja jer s obzirom na ta različita područja i različite mandate to su doista različiti tipovi poslova, to je rad po pritužbama građana, po predmetima koje otvaramo na vlastitu inicijativu vrlo aktivno i kao što sam sigurna da ćete vidjeti i u ovom sazivu sudjelovanje u zakonodavnom postupku, kako mišljenjima u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću tako i sudjelovanjem u radu odbora ovog sabora. To su isto tako i terenski rad koji uključuje ne samo ove preventivne obilaske po mandatu o nacionalnom preventivnom mehanizmu nego i obilaske onih mjesta i onih lokaliteta gdje se nalaze oni za koje procjenjujemo da će teško sami doći do nas, primjerice žrtve potresa ili osobe koje žive u romskim naseljima. To ujedno uključuje i promociju ljudskih prava, različite javne događaje, obrazovanje o ljudskim pravima i profesionalnu edukaciju za cijeli niz dionika s obzirom da vidimo potrebu za obrazovanjem o ljudskim pravima različitih struka i onda tome dajemo i doprinos. I dok institucija s jedne strane ima najveći broj mandata i najveći broj djelatnika od njezinog osnutka, s druge strane i dalje jedine osobe ovlaštene za rukovođenje i upravljanje institucijom su pučka pravobraniteljica i troje zamjenika što je rezultiralo njihovim iznimnim opterećenjem i nužnom potrebom za jačanje institucije za još jednog zamjenika ili zamjenicu. Dakle i bez obzira što savjetnici marljivo, predano i stručno rade, što postojeći zamjenici marljivo, predano i stručno rade, upravo je još jedna osoba na poziciji zamjenika odnosno zamjenice s obzirom na postojeću horizontalnu strukturu specifičnu za ovu instituciju u kojoj rade savjetnici pučke pravobraniteljice radi upravljanja i učinkovitog rada na tim brojnim temama i brojnim mandatima. Dana 8. prosinca 2023. objavljen je stoga javni poziv za izbor zamjenika odnosno zamjenice Pučke pravobraniteljice u Narodnim novinama. Rok za prijavu na javni poziv istekao je 27. prosinca 2023. Na javni poziv javilo se 6 osoba, dakle 6 prijava je zaprimljeno. Što se tiče strukture prijava bila su to dva kandidata i četiri kandidatkinje, 4 diplomirana pravnika, 1 diplomirani ekonomist i 1 profesor povijesti i pedagogije i diplomirani povjesničar. Od tih 6 kandidata, dvoje ranije imalo, nije imalo nikakvo upravljačko iskustvo, dok ih je 4 imalo barem određeno radno iskustvo na rukovodećim ili upravljačkim radnim mjestima. Svih 6 kandidata s obzirom da su zadovoljili uvjete iz javnog poziva, pozvani su na intervju kojem su svi pristupili i sa svima sam stoga i obavila intervju. Nakon provedenog postupka bez ikakve sumnje odlučila sam kao najboljoj i najkvalificiranijoj kandidatkinji, kandidatkinji za zamjenicu Pučke pravobraniteljice Sedini Dubravčić. Sedina Dubravčić je diplomirana pravnica sa 16 godina radnog iskustva, hrvatska državljanka s prebivalištem u Zagrebu, nije članica političke stranke, nije osuđivana za kaznena djela, protiv nje se ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti. Istovremeno i moram ovo vrlo transparentno reći, ona je trenutno savjetnica Pučke pravobraniteljice dakle već radi u našoj instituciji, dakle savjetnica Pučke pravobraniteljice za pravne poslove u Službi za zaštitu prijavitelja i nepravilnosti. Što se tiče njezinog radnog iskustva od 2016. do 2021. bila je službenica Ministarstva pravosuđa i uprave, a u smislu upravljačkog iskustva ističem da je bila voditeljica Službe za međunarodnu suradnju, izradu i unapređenje normativnog okvira u Sektoru za sprječavanje korupcije. Istovremeno radila je osim u Ministarstvu pravosuđa i uprave i u Poreznoj upravi. Ima potrebnu ekspertizu u području rada pučkog pravobranitelja, a ujedno ono što me veseli istaknuti, dodatno se i usavršava te trenutno pohađa specijalistički studij ljudskih prava. Predlažem vam da stoga izaberete Sedinu Dubravčić za zamjenicu Pučke pravobraniteljice i veselim se svakoj raspravi. Hvala. Hvala vam, možete se vratiti na svoje mjesto. Imamo nekoliko replika, prvi na redu kolega Kujundžić. Izvolite. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući. Poštovana Pučka pravobraniteljice ja prije svega bi jel, htio izraziti zadovoljstvo vašim radom barem po svemu onom što sam mogao iščitati iz izvješća kao i svemu onome što se može iz medija. Ono što ću vas pitati je vezano dakle za ovih prvih 6 mjeseci ove godine i sukladno čl. 16 spomenutoga Zakona o pučkom pravobranitelju, zanima me koliko tijela je u ovih 6 mjeseci prihvatilo ili postupilo sukladno vašim prijedlozima, preporukama, mišljenjima za otklanjanje nedostataka u sustavu i drugo pitanje je vezano za čl. 12, točnije stavak 7 Zakona o pučkom pravobranitelju, je li on izborom zamjenice zadovoljen? Hvala vam. **Jandroković, Hvala vam lijepo. Što se tiče prvih 6 mjeseci ove godine, ja vam mogu govoriti dakle o pojedinačnim predmetima, ali ne o točnim statistikama jer ih sasvim sigurno ne mogu znati napamet, dakle mi u svakom trenutku imamo preko 5 tisuća predmeta u radu. Inače još dodatno da pojasnim, mi preporuke pučke pravobraniteljice daje kako u pojedinačnim predmetima otvorenim temeljem pritužbi građana, tako i u predmetima otvorenim na vlastitu inicijativu, a istovremeno i u preporukama iz izvješća. Ono što vam mogu reći i s veseljem ću vam to govoriti kada točke budu na dnevnom redu koje se odnose na izvješće, koji je stupanj implementacije preporuka iz izvješća pučke pravobraniteljice. To vam mogu reći jer je to prikazano u izvješću za 2022. u odnosu na izvješće za 2021., u odnosu za izvješće za 2022. bit će to u izvješću za 2023.. Pritom izvješće za 2022. čeka na raspravu u ovom saboru… …/Upadica Idemo dalje, kolega Mažar izvolite. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Poštovana pučka pravobraniteljice, evo i sami ste rekli da vezano za ovu današnju odluku o izboru zamjenice pučke pravobraniteljice je se ukazala potreba i radi većega opsega rada nadležnosti. Meni je drago s jedne strane i da je Ministarstvo financija dakle povećanje vašega proračuna i da danas možemo raspravljati. Drago mi je da smo u HS i povećali vaše nadležnosti, pa i kroz prošle godine Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti kada smo čl. 24. upravo naznačili da je nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti upravo Ured pučke pravobraniteljice. Moje pitanje ide u smjeru s obzirom da jedna od novina je i osnivanje područnih ureda u Osijeku, Rijeci i Splitu, možete li reći koliko je se to na neki način pokazalo dobro i koliko vam oni olakšavaju ne samo vama nego i hrvatskim građanima da mogu se obratiti svojim pritužbama, da li imamo neke pokazatelje? Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo na pitanju. Uredi pučke pravobraniteljice u Rijeci, Osijeku i Splitu zapravo su osnovani pred dosta godina, za mandata pučke pravobraniteljice Lore Vidović. To se pokazalo značajnim i korisnim, vjerujem da smo svi toga svjesni da centralizacija svega u Zagrebu nije dobra, da je potrebno poštovati regionalne i lokalne različitosti i da su regionalni odnosno područni uredi stoga bitni. Pritom moram reći da vrlo često u svom radu vidimo da i to nije dovoljno jer imati urede u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu znači da svejedno do vas ne mogu lako fizički doći svi oni građani koji žive osobito u ruralnim područjima, na otocima i na lokacijski dalekim mjestima. To ujedno iziskuje i da mi izlazimo iz ureda i idemo k njima, ali u svakom slučaju upravo imanje područnih ureda povećalo je regionalnu odnosno lokalnu prisutnost ureda, mislim da bi bilo vrlo važno i korisno. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Poštovana pravobraniteljice, evo prijava vašem uredu je najviše iz područja zdravstva, iz godine u godinu je to tema kojom se puno bavite i prijave dolaze u najvišem Imamo nedostatak timova primarne zdravstvene zaštite, a najviše je u obiteljske medicine i čak 36% liječnika je starije od 60.g.. Uz to RH je tijekom 2023.g. napustilo čak 147 liječnika, sada imamo ponovno situaciju kada dug veledrogerijama iznosi 600 milijuna eura, što je povijesno i najveći dug za lijekove i medicinski potrošni materijal. Ministarstvo zdravstva vidimo da nema rješenja, čak naprotiv svako toliko nas podsjeća na neizvjesnost u sustavu i upitno liječenje, ne samo da je otežan pristup liječnicima nego i dostupnost potrebnih lijekova kao što je u ovom slučaju, kako to komentirate? **Jandroković, Jako kratko vremena imam za komentirati sve ovo što ste naveli. Rekla bi da doista upravo područje zdravstva je područje broj jedan po zaprimljenim pritužbama u protekloj godini, a nije to niti prva godina da je tomu tako. Građani nam se sve više obraćaju vezano za svoje pravo na zdravlje u odnosu na zdravstvenu zaštitu, ali i zdravstveno osiguranje. Problema je zbilja puno i predlažem svima koje zanima ova tema da pogledaju izvješće ovo posljednje, ali i ono o kojem ćemo nadam se uskoro raspravljati, kako vidim ovu temu tamo je vrlo detaljno propisano, a veseli me i svaka detaljna rasprava. Kolegice Puljak izvolite. poboljšava dostupnost pravobraniteljstva građanima. A kad smo već, kad, zapravo sam htjela na početku reći da je neobično da nemamo životopise i ostalih kandidata, a vi ste ovdje spomenuli ko su bili još ostali kandidati za izbor, sam da je možda na Odboru za Ustav da se o njima ovaj razgovaralo, ali kažem evo za, za ubuduće možda bi bilo dobro da imamo i njihove životopise iako je zapravo vaša naravno vaša odluka ko će biti vaši suradnici, a kada govorimo o pravu na zdravlje samo ću još jedanput upozoriti na onaj stravični podatak da od Dubrovnika do Zagreba nemamo krevet u kojem mogu ležati djeca s potrebama psihijatrijske pomoći, dakle po zakonu oni bi trebali ležati…/Upadica

nisu dostavljeni niti, niti vama životopisi kandidata, niti je zapravo moguće ispitivanje kandidata i razgovor sa kandidatima bilo na Odboru za Ustav, bilo na plenarnoj sjednici, to je jedna doza povjerenja koju sabor poklanja svojoj opunomoćenici. A što se tiče ovog što ste istaknuli, tako imate pravo to je velik problem, ali problema u zdravstvu je zbilja puno. Ja nikad ne volim kad trebam izdvojiti samo jedan bilo da govorimo o onkologiji, bilo da govorimo o palijativi, bilo da govorimo o informiranju pacijenata, o sustavu prituživanja, bilo da govorimo o listama čekanja ili o zdravstvenom osiguranju, pogotovo ukidanju obveznog zdravstvenog osiguranja za dio naših građana. Sve su to teme o kojima treba raspravljati, a brojne stvari i mijenjati. **Jandroković, Zahvaljujem poštovana pravobraniteljice. Evo od 2022. godine negdje zagovarate ovu 4. poziciju zamjenice u vašem uredu i naravno mi kao klub ćemo to svakako pozdravit ali bi također kao klub u stvari vidimo da ima i dalje prostora za jačanje vaše institucije, prvenstveno mislim u smislu financija i kapaciteta. Mislimo da je vaš proračun dosta ograničen s obzirom na nadležnosti koje imate pa bi me zanimalo ako evo parlament danas odnosno u petak idući izglasa proširenje na 4 zamjenice, što bi bili slijedeći prioriteti iz vaše perspektive koji bi trebali ojačat, kako bi se ojačao Hvala vam. Ja ću vam reći da zapravo mi uspijevamo jako puno sa novcima za koje se ja s obzirom na to da se bavim i siromaštvom i time kako žive ljudi u Hrvatskoj uvijek malo libim isticati ova proračunska pitanja da li nam treba dodatno sredstava ali recimo komparirajući proračun Ureda pučke pravobraniteljice sa nama srodnim institucijama u državama članicama EU, u državama regije, u državama članicama Vijeća Europe, vrlo često vidimo da mnoge nama srodne multimandatne institucije koje imaju manje mandata od nas, imaju 2, 3, 5 pa i do 7 puta veći proračun. Mi uspijevamo zapravo sa malim resursima raditi puno i na tome u prvom redu zahvaljujem svim djelatnicima i djelatnicama institucije, savjetnicima i savjetnicama i postojećim zamjenicama i zamjeniku.

pridružit ranim pohvalama za rad vašeg ureda međutim koristim ovu priliku da vam postavim jedno pitanje vezano uz preporuke koje izdajete s obzirom da ja osobno smatram da je to možda nešto najdragocjenije što zapravo proizlazi iz rada vašeg ureda. Naime koliko neprovedba preporuka, odnosno vrlo niska razina provedbe istih, otežava ili usporava vaš rad odnosno generalno poboljšanje stanja ljudskih prava u RH odnosno što očekujete od Vlade RH po pitanju osiguranja preporuka koje izdajete. Hvala. Einwalter, Tena** Hvala vam. Hvala na iznimno važnom pitanju o provedbi preporuka. Provedba preporuka u pojedinačnim predmetima, dakle onima u kojima je proveden ispitni postupak i gdje je utvrđena povreda prava ili diskriminacija, suštinski je važna za osobu koja nam se javila ali i šire slanje poruke. Istovremeno provedba preporuka iz izvješća još je od veće važnosti. Zašto? Zato što se preporuke u izvješću baziraju na onome što vidimo iz većeg broja pritužbi, iz onoga što vidimo kao sustavne probleme i temeljem većeg broja pritužbi građana dižemo na tu višu razinu, zato te preporuke i dolaze HS-u. Što se tiče razine provedbi preporuka, da ona bi mogla i trebala biti bolja, a ja zapravo očekivanje imam i u odnosu na izvršnu vlast ali i u odnosu na Hrvatski sabor koji mi se čini da upravo u toj vezi sa Pučkom pravobraniteljicom kao svojom opunomoćenicom, također može napraviti više radi provedbe ovih preporuka …/Upadica Došli smo do kraja sa replikama. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu, prva na redu je poštovana kolegica Bježančević, Klub zastupnika SDP-a. Izvolite. Hvala predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, dakle ovo imenovanje zamjenice Pučke pravobraniteljice pred nama danas ovdje zapravo korak je naprijed u radu tog ureda i logičan slijed naravno nakon dodjeljivanja novih mandata Uredu pučke pravobraniteljice u vremenu za nama. Klub zastupnika SDP-a podržat će ovu odluku o izboru zamjenice pučke pravobraniteljice koju danas raspravljamo ali ovu priliku danas želim iskoristiti da napomenem kako još uvijek nismo raspravili izvješća Pučke pravobraniteljice za 2022. i 2023. godinu ali isto tako da pohvalim aktivnosti Ureda pučke pravobraniteljice po pitanju ažurnosti objava informacije iz godišnjih izvješća uz naravno zakonsku obvezu osiguranja dostupnosti istih na mrežnim stranicama ureda javnosti. Dakle Ured pučke pravobraniteljice svoje nalaze iz izvješća pravovremeno predstavlja na konferencijama za medije. To je jedna velika pohvala Uredu pučke pravobraniteljice ali i jedna velika primjedba vladajućima. Želim se ovom prilikom također osvrnuti na jedan važan događaj koji se zbio početkom svibnja ove godine, a izuzetno je potreban i bitan za rad Ureda pučke pravobraniteljice i učinkovitu borbu protiv diskriminacije i osiguranje pružanja snažnije podrške građanima u ostvarivanju njihovih prava. Naime, Vijeće EU 7. svibnja 2024. godine usvojilo je dvije direktive koje su usmjerene na jačanje nacionalnih tijela za jednakost, dakle institucija Pučke pravobraniteljice kao središnjeg tijela nadležnog za suzbijanje diskriminacije i one posebnih pravobraniteljica. Usvajanje direktive Vijeća o standardima tijela za jednakost te direktive Europskog parlamenta i Vijeća o standardima za tijela za jednakost u području jednakog postupanja prema ženama i muškarcima te njihovih jednakih mogućnosti u pitanjima zapošljavanja i rada napravljen je zapravo ogroman, značajan iskorak u učinkovitijoj provedbi zakonodavstva EU usmjerenog prema suzbijanju diskriminacije i osiguranju jednakosti. Ove direktive propisuju minimalno pravno obvezujuće standarde koji se odnose na mandat tijela za jednakost, njihovu neovisnost i učinkovitost uključujući naravno i dodatne resurse i odgovarajuće ovlasti te dostupnost građanima. da će postojati zakonska obveza država članica EU u osiguranju neovisnosti od vanjskog utjecaja na tijela za jednakost, što se naravno odnosi i na njihov ustroj, mandata, proračun te kadrovska i organizacijska pitanja odnosno države članice će morati tim tijelima osigurati ljudske, tehničke i financijske resurse potrebne za učinkovito izvršavanje svih svojih nadležnosti. Posebno je pohvalno što je zapravo značajan doprinos u uspostavi odnosno procesu osmišljavanja i stvaranja i usvajanja ovih direktiva dala upravo i ovdje prisutna pučka pravobraniteljica. Usvajanje, a naravno potom i učinkovita provedba direktiva što nama u Hrvatskoj zapravo nerijetko predstavlja određeni problem u ovom antidiskriminacijskom okviru posebno, svakako bi trebalo rezultirati i učinkovitijom borbom protiv diskriminacije i nejednakosti na razini čitave EU. Isto tako želim skrenuti pozornost na još jedan događaj s početka veljače ove godine, a to je rasprava o stanju ljudskih prava i vladavini prava u RH u organizaciji Ureda pučke pravobraniteljice s posebnim osvrtom na izvješće Europske komisije o vladavini prava u našoj zemlji za prošlu, dakle 2023. godinu i provedbu preporuka iz spomenutog izvješća. Naime, cilj rasprave bio je osigurati vidljivost nalaza iz izvješća što onda naravno posljedično pridonosi i povećanju učinkovitosti u borbi s uočenim problemima. Iz predmetnog izvješća iščitavaju se određene preporuke, točnije njih 6 koje je Europska komisija izdala RH. Između ostalih da dodatno poboljša provedbu preporuka i sustavnije odgovara na zahtjeve pučke pravobraniteljice za dostavu zatraženih podataka i informacija od različitih državnih tijela. Pa ako mene pitate time je zapravo Ured pučke pravobraniteljice dobio jasnu podršku Europske komisije za sve one napore koje čini u jačanju vladavine prava u Hrvatskoj, a Vlada RH uz naravno pretpostavku da u redovima Vlade RH postoji neko zrnce odgovornosti pljusku. Naime, uvjeti u kojima djeluje Ured pučke pravobraniteljice, ali i onih posebnih pravobranitelja u Hrvatskoj znamo kakvi su, ali isto tako znamo tko je dužan osigurati iste. I to je zapravo odraz vladavine prava u našoj zemlji. Zapravo na tragu toga u prilog toj tvrdnji se želim vratiti na ono što sam rekla na početku ovog izlaganja da Hrvatski sabor do dana današnjeg još uvijek nije raspravio izvješće za '22. i '23. godinu. Što se tiče usvajanja preporuka iz izvješća pučke pravobraniteljice za '22. godinu, a to su dostupni javno dostupni podaci do kojih sam došla i procjene temeljem mišljenja Vlade RH, dakle prema trenutno prikupljenim podacima provedeno je ili je u procesu implementacije tek trećina preporuka što je nažalost manje nego prethodnih godina, dakle 2021. i 2020. godine. je i ovdje zapravo zahvaljujući preporukama iz izvješća Europske komisije o vladavini prava ponovno pokrenut mehanizam praćenja implementacije preporuka pučke pravobraniteljice kojeg će ponovo provoditi Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a koji će prikupiti informacije samih tijela o stupnju provedbe preporuka koje se na njih odnose. Ja bih voljela da Vlada RH pokaže značajniji da ne budem gruba interes za stanje ljudskih prava i vladavinu prava u našoj zemlji, pa sve ovo što sam ranije rekla može zapravo biti popravni ispit odnosno nova prilika. Zamjenici pučke pravobraniteljice koju vjerujem da ćemo ovdje izglasati u ovom saboru želim čestitati na izboru, a Uredu pučke pravobraniteljice ovom prilikom ponovo želim čestitati na dosadašnjim naporima i zalaganjima koje čini po pitanju praćenja stanja ljudskih prava, ukazivanja na potrebu njihove zaštite, po pitanju suzbijanja diskriminacije u društvu, po pitanju aktivnosti koje provodi kao nacionalni preventivni mehanizam za sprječavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja te onih za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti. I ponovit ću ono što sam rekla prije nekoliko dana ili tjedana i posebnoj pravobraniteljici za ravnopravnost spolova da zbog trenutnog stanja u društvu odnosno prije svega stanja ljudskih prava u društvu, stanja diskriminacije ali i postizbornog zajedništva one one političke Hrvatske koja propitkuje neka stečena prava ili ako hoćete stečena prava nekih skupina želim im puno odvažnosti, hrabrosti u nastavku rada Ureda pučke pravobraniteljice jer će im to sasvim sigurno u vremenu koje dolazi trebati. Hvala. Idemo na drugu raspravu Klub zastupnika MOST-a, poštovani kolega Kujundžić. Izvolite. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući. Poštovana pučka pravobraniteljice dakle sve ono što stoji u vašim izvješćima mislim da nije niti danas ovdje niti vrijeme, niti mjesto da bismo o tom razgovarali jednako kao niti da li vam treba osigurati neke dodatne alate i ako treba koje da bi netko u u ovoj državi čuo sve ono što vi govorite. Pa ukoliko uguglamo sve ono što ste vi tražili ili davali određene preporuke ili mišljenja, konkretno evo zadnja vijest je 21.11. čini mi se 2023. zapravo kad ste tražili da treba poraditi na većoj, boljoj i kvalitetnijoj zaštiti stranih radnika i njihovim pravima i svemu onome što ide i da ne nabrajam sve ostalo, definitivno da ću biti prvi onaj koji će ovdje dignuti ruku da bismo ojačali vaše mehanizme u kontekstu Članka 16. Zakona o pučkom pravobranitelju gdje sva tijela, dakle koja u ovoj državi postoje trebaju poslušati i ne samo poslušati čuti, a onda i primijeniti i vaše preporuke i mišljenja i prijedloge i upozorenja jer u protivnome sami institut pučkog pravobranitelja postaje banalan. sam vam, što sam vas zapravo i pitao u replici opet je naslonjeno dakle na sami Zakon o pučkom pravobranitelju ili još konkretnije za ono o čemu mi danas ovdje trebamo vjerujem svi kratko porazgovarati. To je izbor vaše zamjenice. Pitao sam vas da li je isp… da li su ispunjeni zapravo uvjeti Članka 12. stavka 7. u kontekstu osiguranja rodne ravnopravnosti prilikom izbora zamjenika. Ukoliko se ne varam vi imate dosada 2 zamjenice i 1 zamjenika, dakle Klub MOST-a će podržati i novopredloženu osobu kao vašu zamjenicu. U svakom slučaju ono što vam želimo je da nastavite sa još većom hrabrosti upozoravati, ukazivati na sve ono što u Hrvatskoj nije dobro i evo pridružujem se čestitkama i vašem izboru vaše zamjenice i vjerujem da ćete biti još efikasniji, a onda s druge strane i vjerujem da će se ova 1/3 prihvaćenih vaših preporuka iz 2022. nadam se u ovoj godini kad budemo raspravljali o izvješću pretočiti da to bude u jednom sto postotnom iznosu. Hvala vam. Treći na redu Klub zastupnika Možemo! i poštovani kolega Bosanac. Izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovana pravobraniteljice. Kao što sam već uvodno i rekao Klub zastupnika i zastupnica Možemo! podržati će vaš prijedlog da se za zamjenicu četvrtu zamjenicu imenuje Sedina Dubravčić. Ono što smo mogli vidjeti iz priloženih materijala, radi se uistinu o osobi sa višegodišnjim iskustvom koja je svoj dio karijere provela i kao tajnica kabineta u Ministarstvu pravosuđa, što mislimo isto tako da je dobra podloga za rad u Uredu pučke pravobraniteljice. I sami ste rekli trenutno ona je vaša savjetnica za pravne poslove i posebno bi htjeli naglasiti da je nama važno da je već sudjelovala u izradi izvješća vaših godišnjih redovnih izvješća o kojima ćemo nadam se imati prilike pričati u HS-u. Evo možda jedna mala crtica što bi ja dodao na CV predložene kolegice je, bilo bi još njen CV bi bio dodatno obogaćen kada bi imala i neku vrstu iskustva rada u civilnom društvu, znate da je to nama to nama dosta važna preferencija odnosno da netko tko je obavljao poslove i radio na zaštiti ljudskih prava u civilnom društvu sigurno mislimo da je dobra preporuka, a vjerujem i da vaš ured to prepoznaje i kada bi se netko javljao i sa tim CV-om da bi sigurno bio dobrodošao u vaš ured jel suradnja pučke pravobraniteljice s organizacijama civilnog društva je po nama ključna. Radi se ustvari o institucijama, ovo je saborska institucija, državna institucija civilno društvo je neovisno od Sabora i države, ali jedni i drugi radite za za isti cilj. No osvrnuo bih se isto tako malo na vaše kapacitete. Znamo da danas ako sam u pravu imate oko 57 zaposlenih osoba u vašem uredu, čuli smo da postoje i regionalni uredi. Proračun za '23.g. je 2,2 miliona eura i vidim da je izvršen sa 99,8% što će reći da vrlo učinkovito koristite sredstva iz državnog proračuna. No i sami ste na moju repliku rekli da su ustvari radi o jednom malom proračunu kada se uspoređujemo sa drugim institucijama pučkih pravobranitelja diljem EU. Naravno ne možemo se uspoređivat s nekim zemljama gdje su i standardi puno veći, ali mi iz kluba Možemo! uistinu vidimo da postoji prostora da se vaš ured još više ojača jer mislimo da ulaganje u Ured pučke pravobraniteljice je ulaganje ustvari u zaštitu ljudskih prava u RH kao i u zaštitu vladavine prava pa i onda u pravnu državu. Tako da eto pozivam vas da budete ambiciozni da možda prilikom kreiranja sljedećeg proračuna ne stanete sad samo na ovom proširenju na četri zamjenika odnosno zamjenice nego da vi idete možda i korak naprijed jer znamo da u vašem uredu osim toga što radite s građanima, postoji sada već i višegodišnja baza znanja, ja bi rekao koji ste stekli o razumijevanju, interpretiranju ljudskih prava i to je nešto što bi možda mislim ured mogao još pojačano radit, više istraživanja, više kampanja za što bi bilo potrebno naravno i više sredstava. Ali šteta je ne iskoristiti sada evo tu više od 30 godišnju tradiciju koju ured ima u zaštiti ljudskih prava u RH. I moram se sad još malo samo osvrnuti nešto što idemo malo izvan teme, ali mislim da je važno za današnju raspravu. Evo i vaša zamjenica koja će nadam se bit izglasana idući petak, kao što sam rekao sudjelovala je u izradi izvješća no stvarno brine da ta izvješća kada dolaze u HS redovno, redovno kasne. Posebno se sjećamo onih godina kada je vaša prethodnica kolegica Lora Vidović bila pučka pravobraniteljica, kada je ustvari došla u neku vrst nemilosti ovog doma, što je posebno razočaravajuće jer pozicija pučke pravobraniteljice je netko kog je ovaj Sabor osnovao i ustvari gdje bi mi trebali biti na neki način ono ruka uz ruku i na neki način se podržavati, a sjećamo se kako tadašnja izvješća kolegice Lore Vidović nikako nisu došla na red, ona su naprosto bila stavljena u bunker. Znamo da je to bilo vrlo osjetljivo pitanje tada vezano prvenstveno uz migracije što možemo ocjenjivat da je možda bio pametan ili ne pametan potez od strane ljudi koji trebaju sastavljati dnevni red HS-a i stavljati na dnevni red, ali činjenica da se vaša institucija dovela tada u tu poziciju da se tako debelo kasni sa izvješćima, meni ustvari govori o problemu koji postoji u HS-u. Pa tako bi evo sada apelirao i iskoristio ovu priliku i pozvao i predsjednika HS-a da da isto izvješća koja sada iz '22.g. već se čeka i '23.g. već ste ga predali, ali da dođe što prije na dnevni red jel raspravljati 2024. o ljudskim pravima u Hrvatskoj iz 2022.g. nije, nije naprosto prikladno. Možda kao i neku inspiraciju malo bi se tu pohvalio, pučka pravobraniteljica to zna, osobno sam kao predsjednik Gradske koordinacije za ljudska prava Grada Zagreba inicirao da se upravo izvješća pučke pravobraniteljice raspravljaju i u Gradskoj skupštini Grada Zagreba bez obzira što je dio tog izvješća bio i kritičan prema onome što se dešava u Gradu Zagrebu, al smo vidjeli to kao priliku da upravo unaprjeđujemo prakse i ja bih rekao ne sa hrabrošću nego sa ono velikim veseljem smo dočekali tu vrstu rasprave barem u Gradskoj koordinaciji za ljudska prava što nije bila nikakva zakonska obaveza, ali nama je nekako bilo važno da damo i znak poštovanja prema Uredu pučke pravobraniteljice, ali isto tako važno nam je ono što piše u tim izvješćima jel smo svatili da ta izvješća nas mogu činiti boljima kao Grad Zagreb. Eto s time bi završio i još jednom bi apelirao da što prije se ovaj Sabor raspravlja i o vašem izvješću iz '22., a posebno iz '23.g.. Zahvaljujem. Prije nego što dam riječ kolegi Mažaru evo budući da ste već nekoliko kolegica i kolega spomenuli raspravu o izvješćima, dakle što se tiče 2022.g. ta rasprava je trebala bit provedena, međutim kolegica odnosno pučka pravobraniteljica nije mogla taj tjedan kada smo planirali raspravu. A što se tiče 2023. još nisam dobio mišljenje Vlade kao i za druge pravobranitelje i pravobraniteljice tako da očekujem da će vrlo skoro mišljenja za 2023. naći u Hrvatskom saboru i provest ćemo onda objedinjene rasprave za 2022. i '23. za sve pravobranitelje, pravobraniteljice i ostala izvješća koja moramo raspraviti jer smatram u ovome trenutku samo '22. raspravljati, a '23. nam dolazi skoro onda ćemo opet doći u situaciju da nećemo stići '23. i htio bi sve to riješiti ili do kraja ovog zasjedanja ili početkom idućeg. Tako da razumijem vaše zahtjeve, razumijem i želju da o tome raspravljamo, slažem se s time, ali vas isto tako molim da sačekamo da dođu izvješća od strane Vlade. Sada pozivam poštovanog kolegu Mažara u ime Kluba zastupnika HDZ-a da predstavi stav Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovana pučka pravobraniteljice Šimonović Einwalter, poštovane kolegice i kolege saborski zastupnici kao što smo čuli i u dosadašnjoj raspravi vezano za Ured pučke pravobraniteljice danas imamo prijedlog odluke o imenovanju zamjenice, ali ja bih dodao također još možda nekoliko stvari koje nismo dosada čuli, a to je prije svega da je institucija pučkoga pravobranitelja u hrvatski državni i pravni sustav uvedena Ustavom RH iz 1990. godine kada su odredbe koje reguliraju status ove institucije se mijenjale na način da su se od tada do danas proširivale nadležnosti odnosno jačala uloga pučkoga pravobranitelja u hrvatskoj državi u hrvatskome društvu, ali da su se i stvarali i posebni pravobranitelji, dakle prije svega za djecu i ravnopravnost spolova, a kasnije i za osobe sa invaliditetom. Također prvi Zakon o pučkom pravobranitelju donijet je 1992. godine i ono što smo mogli čuti u uvodnome dijelu i od pučke pravobraniteljice, dakle od jednoga mandata na početku ureda danas Ured pučkog pravobranitelja ili pravobraniteljice ima pet mandata. Svjedočili smo svi zajedno i u proteklom mandatu odnosno 10. sazivu Hrvatskog sabora da smo i prilikom izglasavanja Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Člankom 24. kao vanjsku instituciju za prijavljivanje nepravilnosti upravo tu ulogu dali Uredu pučkoga pravobranitelja. Time smo i kao Hrvatski sabor, ali i kao Vlada RH koja je obnašala tu ulogu i u prošlom, a i u sadašnjem sazivu pokazali da ne samo deklaratorno, ne samo na riječima nego vrlo jasno, učinkovito i kroz širenje ovlasti, kroz širenje djelokruga, kroz osnaživanje rada pučkoga pravobranitelja, ali sada vidimo i kroz proširenje dakle proračuna Ureda pučkoga pravobranitelja vrlo jasno dali do znanja da kao Vlada RH i kao većina u Hrvatskom saboru ne samo da cijenimo i poštujemo rad Ureda pučkoga pravobranitelja, ne samo da poštujemo njihov autoritet, neovisnost i samostalnost u radu nego i kroz zakonske izmjene osnažujemo njihov rad. Mogli smo čuti da Ured pučkoga pravobranitelja u svojim mandatima prije svega brine o zaštiti i promicanju ljudskih prava i sloboda, da brine o zaštiti od diskriminacije gdje smo i kroz zakon dali dodatne nadležnosti i ovlasti, da je Ured pučkog pravobranitelja postao i nacionalni, nacionalno tijelo za nacionalni preventivni mehanizam i kao što sam rekao vanjsko tijelo za zaštitu od prijavitelja nepravilnosti. Od svega toga ono što je isto također bitno za naglasiti da i sukladno Članku 93. Ustava RH upravo je pučki pravobranitelj opunomoćenih Hrvatskoga sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda. I sam sam evo svjedočio kroz rad raznih odbora prije svega Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe da u puno prilika je pučka pravobranitelja sa svojim suradnicima zajedno sa nama sudjelovala u ja bih rekao radnim tijelima prije donošenja zakona na plenarnim sjednicama sa svojim prijedlozima, sa svojim idejama, sa svojim savjetima i puno puta smo zajedno došli do zaključaka kojima smo doprinijeli da zakonski prijedlozi budu bolji, kvalitetniji i snažniji gdje smo i prihvatili puno puta upravo i preporuke i prijedloge pučke pravobraniteljice. Kao što sam postavio pitanje u svojoj replici naravno da svi ovi novi mandati, nove nadležnosti, novi djelokrug rada odnosno prošireni djelokrug rada Ureda pučke pravobraniteljice sa sobom nosi i povećani broj pritužbi naših građana i zato mi je drago da i područni uredi koji su osnovani prije svega u Rijeci i u Osijeku, a kasnije i u Splitu na neki način omogućuju našim sugrađanima da imaju pristupačniju mogućnost Uredu pučkoga pravobranitelja, da ne moraju dolaziti u Zagreb odnosno da mogu u svojim dijelovima Hrvatske i fizički doći, a naravno danas evo vidimo i svim drugim načinima tehnologije se mogu uvijek vezano za svoja prava obratiti Uredu pučke pravobraniteljice. Ono što je za nas ja bih rekao ključno i bitno, a to je da i mi kao vladajuća većina u svome radu uvijek ne samo štitimo nego i podupiremo neovisan i samostalan rad Ureda pučkoga pravobranitelja. Iz toga razloga drago mi je da je Ministarstvo financija pozitivno odgovorilo na prijedlog pučke pravobraniteljice, uvećalo proračun. Rekao bih da puno puta smo bili zajedno u zaštiti ne samo ljudskih prava i sloboda nego u zaštiti svih onih i zdravstvenih i drugih prava koja su nažalost nas zadesila i prilikom pandemije Covida-19, ali i prilikom dva potresa kada smo zajedno i kao Vlada, ali i kao Hrvatski sabor i kao Ured pučke pravobraniteljice radili na ja bih rekao ne samo fizičkih saniranja šteta od potresa nego prije svega i mentalnoga zdravlja naših sugrađana, ali i zaštite od borbe protiv nasilja u obitelji i to je jedan posao koji nas čeka i dalje. Ono što smo mogli čuti od pučke pravobraniteljice, dakle da je sukladno i javnome pozivu koji je bio objavljen prijavilo se 6 kandidata koji su svi ispunjavali uvjete i gdje je onda izabrana kandidatkinja o kojoj danas raspravljamo. smo mogli dakle danas osim rasprave i čuti o budućoj zamjenici pučke pravobraniteljice, njene reference. Dobili smo svi životopis, ne znam kolega Bosanac je nešto spominjao civilni sektor odnosno nevladine udruge itd. Meni je, ja neću ulaziti u pojedinosti ali meni je drago da prije svega kandidatkinja ispunjava praktički sve ono što je i vas kao pučku pravobraniteljicu zadovoljilo. Vidimo da je radila i u Ministarstvu financija, da je radila i u Ministarstvu pravosuđa, dakle da ima široko znanje kako o o radu ministarstava ali tako i kod vas i ja vjerujem da će ona zajedno sa vama i dalje doprinositi da upravo Ured pučkoga pravobranitelja bude i dalje centralno mjesto ne samo samostalnosti i neovisnosti i zaštite ljudskih prava, ne samo mjesto gdje se građani mogu obratiti nego da bude i dalje mjesto od najvišega povjerenja svih hrvatskih građana i na svima nama je da u tom smjeru i dalje nastavimo raditi. Iz toga razloga će i klub HDZ-a podržati ovaj prijedlog odluke jer svi mi smatramo da je pred nama ključno da se borimo za društvo u kojem se poštuju, promiču i štite ljudska prava u kojem je državna uprava pravična, učinkovita i pristupačna i u kojoj svaki pojedinac ima jednake mogućnosti. Drago mi je da su kolege prije mene iz oporbe također rekle da će podržati ovaj prijedlog, s obzirom da na matičnom Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, upravo ja bih rekao kolege ili predstavnici oporbe nisu bili za ovaj prijedlog nego su bili suzdržani tako da očito da je u međuvremenu došlo možda do, do neke promjene i vjerujem da ćemo prilikom glasovanja sa što većim brojem glasova podržati vaš prijedlog i još jednom želim vam uspjeh u daljnjem radu i naravno nastavak suradnje i sa Hrvatskim saborom, sa ministarstvima i sa Vladom RH. **Jandroković, Gordan (HDZ)** I sada idemo na završnu raspravu. Klub zastupnika SDP-a poštovana kolegica Vlašić Iljkić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Poštovana pučka pravobraniteljice, poštovane kolege i kolegice. Evo kao što je i uvodno rekla naša kolegica, naravno da podržavamo odluku o izboru zamjenice pučke pravobraniteljice i sigurno će dodatno pojačanje u uredu na ovoj funkciji imati pozitivnu ulogu jer znamo da je problema po temi zaštite ljudskih prava i sloboda sve više, a time i otvorenih predmeta je sve više. Najviše je prijava kao i što sam rekla iz područja zdravstva, diskriminacije, radnih odnosa, gospodarstva, pravosuđa i socijalne skrbi pa upravo ću nešto reći vezano za područje zdravstva i područje socijalne skrbi. Ako krenemo od zdravstva imamo nedostatak timova primarne zdravstvene zaštite u odnosu na potreban broj utvrđen mrežom. Najizraženiji je u obiteljskoj medicini, nedostaje ukupno 141 tim, zdravstvenoj zaštiti predškolske djece, zdravstvenoj zaštiti žena i dentalnoj medicini. Čak 15% liječnika je starije od 60 godina dok u primarnoj zdravstvenoj zaštiti čak 36%. Uz to RH je tijekom 2023. godine napustilo čak 147 liječnika. Opravdano se struka i građani boje scenarija da ćemo imati liste čekanja i kod liječnika obiteljske medicine. Resorno ministarstvo vidjeli smo da nema rješenja čak naprotiv svako toliko nas podsjeća na neizvjesnost upravo u sustavu u sustavu i upitno liječenje. Ne samo da je otežan pristup liječnicima, pristup pregledima nego i dostupnost potrebnih lijekova. Bolnice su veledrogerijama dužne 600 milijuna eura, što je povijesno najveći dug za lijekove i medicinski potrošni materijal, a od toga je čak više od 400 milijuna eura dospjelog duga, a samo posljednjih 5 mjeseci mjeseci dug je porastao za 200 milijuna eura. Koliko pacijenti uopće mogu imati povjerenje u takav sustav gdje svako toliko prijeti nestašica lijekova i drugih materijala je jedno veliko pitanje. Iz niza primjera pacijenti su osuđeni tražiti bolnicu koja ima potrebne resurse za njihovo liječenje i bolju zdravstvenu skrb no često nisu ni upućeni dovoljno da postoji uopće efikasniji način liječenja od onog kakvog nudi određena bolnica i u tim primjerima nije odgovornost na liječnicima nego na sustavu koji im nije omogućio potrebne resurse. Prema podacima za 2022. godinu Hrvatska ima veću smrtnost od EU od prosjeka u EU te treću najveću smrtnost od raka u EU, po incidenciji je bliža prosjeku EU što pokazuje da je veća smrtnost uopće po u zapravo i povezana sa kvalitetom zdravstvene skrbi za onkološke pacijente kako stoji i u izvješću pravobraniteljice. Ispodprosječni broj zdravstvenih djelatnika i centara za radioterapiju te kapaciteta za liječenje i dalje otežavaju brz pristup liječenju, a nedostaje i koordinacije u pružanju skrbi unatoč postojanja nacionalnog strateškog okvira protiv raka do 2030. godine. Spomenut ću i ovim putem strateški okvir razvoja mentalnog zdravlja do 2030. godine koji je donesen 2022. godine no ni jedan akcijski plan nije donesen koji je predviđen u dokumentu. Nemamo dovoljno razvijene usluge povezane sa mentalnim zdravljem. One su dostupnije u većim gradovima no nedovoljne u svim područjima. Nedostaje veliki broj stručnjaka za pacijente svih dobnih skupina. U radu pučke pravobraniteljice opetovano se pojavljuju problemi iz godine u godinu što se tiče sustava socijalne skrbi. Znamo da je potrebno ubrzati sve postupke kod donošenja rješenja, pogotovo se pojavio veliki problem što se tiče ostvarenja prava na inkluzivni dodatak. Vještačenje se čeka mjesecima, a neki svoje pravo će čekati i preko godinu dana. Nije problem samo što se tiče donošenja upravnih postupaka u sustavu nego je problem i u dugotrajnom vještačenju te je nedopustivo da građani čekaju svoje pravo po osnovi invaliditeta invaliditeta preko godinu dana. Posebno bi ovdje naglasila važnost i ugroženost starijih osoba, populacija koja čini gotovo četvrtinu stanovništva u RH kojoj je novčana naknada potrebna sada kada je njima to potrebno, a ne za godinu dana i izgovor ministarstva da će ionako dobiti sve zaostatke nije ono što korisnici trebaju dobiti kao odgovor na javnu uslugu. Njima je to potrebna pomoć kada im je, kada se obrate sustavu socijalne skrbi, rok, da dobiju rješenje u roku od 30 dana, a ne godinu ili dvije. Znamo da je priljev zahtjeva sve veći, a ministarstvo nije osiguralo resurse da korisnik to pravo i ostvari. Stanje je neodrživo i potrebno je promijeniti stvarnu nadležnost za inkluzivni dodatak i izmjestiti prava iz sustava socijalne skrbi kako bi korisnici prioritetno mogli ostvariti svoja prava. …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… Zahvaljujem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ovime smo došli do kraja rasprave i sada još se i sada još se završno javlja poštovana pučka pravobraniteljica. Izvolite. Ako je neko možda sumnjao da neću iskoristiti priliku da vam se još jednom obratim onda se prevario. Mene veseli svaka prigoda imati priliku obratiti vam se. Zahvaljujem na svim komentarima koji su zapravo bili rijetko pozitivni i konstruktivni i hvala vam na tome. Svatko tko prati rad HS-a zna da nisu tako česte prilike kada postoji slaganje, rekla bih gotovo pa konsenzus na različitim stranama političkog spektra i mislim da je to lijepo za vidjeti. I isto tako mogu vam reći da očekujem kada izvješće za 2022. i '23. dođu na dnevni red da to vjerojatno neće biti tako, ali to je sasvim u redu obzirom na teme koje su u njemu. To su teme o kojima treba raspravljati i kao što sam rekla i tome se radujem. Ipak iskoristila bih sada ovu priliku da se osvrnem na ono na što ste vi ukazivali, pa sada krenimo redom. U prvom redu zapravo zahvaljujem zastupnici Bježančević vezano za spominjanje dvije direktive u tijelima za jednakost, to doista je bitna stvar. Dakle, za razliku od onih standarda koje sam spominjala u uvodnom govoru to su sve različiti standardi doneseni u okrilju Vijeća Europe i UN-a, to su međunarodni standardi međutim oni nisu pravno obvezujući. Upravo ove direktive EU o tijelima za jednakost prvi su pravno obvezujući standardi u odnosu na neovisne institucije ovog tipa i moram reći da se nadam da će one donijeti pozitivne promjene i u RH i diljem EU. I doista I doista i osobno sam zbilja puno radila na tome da dođe kako do prijedloga Europske komisije, prvo preporuke Europske komisije kao instrumenta koji je tada bio moguć ranije pa onda prijedloga glede direktiva pa onda samih pregovora i pri tom možda i da pojasnim u tri mandata za redom, tri dvogodišnja mandata birale su me kolete iz tijela za jednakost 47 neovisnih institucija europskih da predvodim mrežu, Europsku mrežu tijela za jednakost, dakle tijela za suzbijanje diskriminacije EKQUINET i prvi prioritet te mreže bio je upravo osiguranje tzv. standarda za ta tijela, standarda neovisnosti, učinkovitosti, pristupačnosti to i pitanje resursa o kojima smo govorili, to je i pitanje implementacija preporuka, ovlasti i mandata i drago mi je da su te direktive donesene te se nadam transponiranju koje će biti pozitivno u duhu povećane razine zaštita diskriminacije u svim državama članicama pa tako i u RH. Isto Isto tako drago mi je da ste spomenuli Izvješće o vladavini prava Europske komisije, doista u onom prošlom jedna od šest preporuka RH odnosila se na instituciju pučke pravobraniteljice kako glede preporuka tako i pristupa informacijama. U pretprošlom jedna od pet odnosila se na institucije pučke pravobraniteljice i vjerujem da upravo Izvješće o vladavini prava je jedan dobar smjer. Ali ja uvijek volim reći pa pa mnoge od tih stvari koje se nalaze u tom izvješću ukazujem i u izvješćima koja podnosim HS-u i voljela bi da se mnogima o tih tema bavimo i ovdje. Što se tiče praćenja provedbi preporuka, što se tiče preporuka iz izvješća za 2022. statistika je nešto bolja, nije riječ o jednoj trećini nego o 44% koje su provedene ili u provedbi. Naravno ono što trenutno imamo je situacija u kojoj se s jedne strane uspostavlja novi mehanizam praćenja preporuka od strane vladinog Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, međutim mi ćemo svejedno neovisno o tome sa svoje strane pratiti i ocjenjivati ispunjenost preporuka jer je uvijek moguće da ćemo se razlikovati u shvaćanjima da li je neka preporuka ispunjena ili u potpunosti ispunjena, a trenutno koristimo i ponešto različitu metodologiju u pogledu klasifikacije i kategorija preporuka. Čini mi se da tu ima još nekog prostora za rad i napredak kako bi i taj novo uspostavljeni mehanizam postigao puni učinak. Dakle, drago mi je da se i zastupnik Kujundžić ispred Mosta referirao upravo na ispunjavanje preporuka i velim lijepo je vidjeti fokus upravo na preporuke u HS-u. To izvješće sadrži brojne statističke podatke i analizu problema, međutim najkonstruktivniji, najpozitivniji njegov dio upravo su te preporuke i stoga je lijepo vidjeti da vam je fokus na tome i na njihovoj implementaciji. A kada ćemo raspravljati o izvješću onda možemo naravno ući i dublje u teme, dublje u probleme i dublje i u same preporuke. Što se tiče osiguravanja rodne ravnopravnosti reći ću sljedeće, to je bila tema koju pratim kroz godine i iskustveno. Ponavljam, kada sam došla u instituciju imali smo muškarca muškarca pučkog pravobranitelja i tri muška zamjenika niko nije isticao pitanje rodne ravnopravnosti. Nakon toga kada je bivša pučka pravobraniteljica izabrala tri zamjenice u Saboru se moglo čuti pitanje o rodnoj ravnopravnosti. Pa to je zanimljivo. Nakon toga ujedno je bila upravo i propitivanja i doista zaključak je bio da bez obzira što su tada sve zamjenice i sama pučka pravobraniteljica bile žene nije povrijeđeno načelo ravnopravnosti iz jednog jednostavnog razloga, a to je izbor najboljeg ili najbolje. Što se dalje tiče onoga što je rekao zastupnik Bosanac, branitelji ljudskih prava odnosno organizacije civilnog društva naravno da su partneri institucije koja je nacionalna institucija za zaštitu ljudskih prava i to će tako i ostati. U izvješće je uvedeno za mog mandata i novo poglavlja koje se upravo zove branitelji ljudskih prava i fokusira se na osiguravanje uvjeta za rad organizacijama civilnog društva, a i u pojedinim područjima s obzirom isto na različite probleme i različite uvjete u kojima rade različite udruge, pa i s obzirom na teme kojima se bave, dodatno se i ovo tematizira, pitanje je tu i strateškog okvira, pitanje je tu i osiguravanja sredstava. U svakom slučaju ono što mogu reći je da ja u svom radu moram surađivati dakako i u prvom redu sa HS kao njegova opunomoćenica i s tijelima izvršne vlasti jer bez te suradnje nema niti promjena i provedbe preporuka, ja izvršne ovlasti nemam. Isto tako surađujemo na specifične načine i sa sudbenom vlasti, isto tako i s organizacijama civilnog društva s kojima vrlo često zajednički zagovaramo slične ciljeve u pogledu zaštite ljudskih prava. Da li bi bili dobrodošli kandidati za organizacije civilnog društva? Da. Da li su se javili na ovaj javni poziv? Ne. Da li u uredu već rade ljudi koji su radili u organizacijama civilnog društva? Da. Da li su inače dobrodošli? Da. Trebaju biti najbolji na natječaju ili na nekom budućem javnom pozivu za zamjenike ili zamjenice. Što se tiče proračuna i sredstava. Ja imam spremno, ali ne mislim da je to u ovom trenu potrebno, pregled toga kakva su izdvajanja iz državnog proračuna različitih država za nama srodne institucije. Pritom analiza nije jednostavna zato što je ta institucionalna arhitektura jako različita diljem Europe. Ono što ja mogu reći što se naših sredstava tiče je ovako, mi izvješća za razliku od brojnih kolega ne objavljujemo, dakle vi nećete dobiti od nas na svoje klupe knjige, to bi bila prilična knjiga, ima 250 stranica, međutim nije sve u broju stranica nego u sadržaju, a nećete ih dobiti, dakle ovaj ured već dugi niz godina ne tiska izvješća, dugo to nismo radili zato što nismo imali sredstava za razliku od brojnih kolega, sada to dodatno biramo ne raditi jer isto ne bi bilo u skladu sa zaštitom okoliša, kao jednim od naših ciljeva, međutim za što bi nam dobro došla sredstva? Primjerice za provođenje istraživanja, upravo je to isto jedna od tema ovih direktiva koje su spominjane. Istraživanja su važna, naravno da imamo akademske institucije koje rade istraživanja, ali i neka specifična istraživanja koja su nama potrebna odnosno na teme koje radimo, dobro je da radimo i sami. Mi nemamo sredstava naručiti istraživanje koje bi radio neko izvanjski kako to rade druge institucije, pa onda kad radimo istraživanja, a radimo ih, imamo dvije opcije, raditi ih sami i jako sam sretna da imamo kolege koji to mogu, koji imaju to znanje i te kapacitete, međutim to znači da onda ne mogu radit druge stvari, da onda ne mogu raditi po pritužbama i na zakonodavnim inicijativama u područjima koje pokrivaju. Kada možemo radit istraživanje? Kada provodimo europske projekte, dakle jedino kada mi imamo sredstava za istraživanje ili za kampanje jer kad apliciramo na europske projekte, mogu vam reći da smo tako prošle i pretprošle godine provodili Norveški Grant koji se ticao Povelje o temeljnim pravima EU sa cijelim nizom različitih dionika, nešto što je za Hrvatsku kao članicu EU i zaštitu ljudskih prava itekako važno, velim sredstvima iz Norveške. Trenutno, nakon toga smo aplicirali na europske projekte i trenutno imamo u provedbi dva odnosno počinje provedba dva projekta za europska sredstva koja se odnose na diskriminaciju, a partneri su nam, da se vratim na temu, upravo organizacije civilnog društva. Dalje što se tiče svega rečenog i od strane ostalih zastupnika, između ostaloga i nisam se referirala na ono što je govorio zastupnik Mažar. Doista ta neovisnost institucije s kime surađivati užasno je važna tema i ja itekako pazim da surađujem sa svima koji su za suradnju zainteresirani, koji instituciju pritom neće instrumentalizirati. S kim ću? Sa svakim ću uvijek rado raspravljati, a da li ćemo se složiti ovisi o tome što zastupa i zagovara. Kada ćemo raspravljati o izvješćima vidjet ćete da ona donose brojne podatke, dakle ništa što se u njima ne iznosi nisu paušalna mišljenja nego su utemeljena na dokazima, na statistikama, na analizama, mislim da je to iznimno bitno i svako ko je voljan raspravljati, a onda i raditi na implementaciji tih preporuka itekako će nam uvijek biti partner za suradnju. I napokon raspravljanje o izvješćima. Puno je slaganja bilo o ovom pitanju. Ja zbilja mislim da bi bilo važno i korisno dogovoriti, a možda i propisati primjerice izmjenama Poslovnika HS koje se uskoro pripremaju, da se izvješća raspravljaju u godini u kojoj su predana. Zašto je to važno posebno u odnosu na izvješće pučke pravobraniteljice ili nekog budućeg pučkog pravobranitelja? Za razliku od brojnih drugih institucija to nisu izvješća o radu. Vi kad imate izvješće o radu možete imati i određen vremenski odmak, pa gledate unazad kolko je ko imao predmeta, koja je bila učinkovitost u tim predmetima, resursi itd., ta izvješća su zakonski definirana kao izvješća o stanju ljudskih prava, o stanju jednakosti. Mi zbog toga prikupljamo ogromnu količinu podataka pritome opterećujemo cijeli niz dionika da do tih podataka dođemo, pišemo brojnim tijelima državne uprave, pišemo brojnim organizacijama civilnog društva, sindikatima, vjerskim zajednicama, akademskim institucijama, dakle to je ogromna količina plus naravno sami prikupljamo kroz godinu one javno dostupne dodatke i onda ih analiziramo. Ti podaci zastarijevaju, dakle to postaje manje korisno svima vama u raspravama, a onda nakon toga i manje korisno učinku koji pokušavamo postići, dakle zbilja bi bilo dobro raspraviti izvješća u godini u kojoj su predana. U kojoj smo sada situaciji? Što se tiče izvješća za 2022. ono čeka raspravu kao što je predsjednik sabora rekao doista, istina je ono je bilo stavljeno na dnevni red u onom prvom tjednu. Ja tada nisam mogla, ne zato što mi to ne bi bilo bitno, to mi je prvi prioritet. Tada sam dobila poziv dosta kasno, a već sam imala putovanje koje nije bilo nebitno. Da je bilo neko nebitno ja bi ga otkazala. Ponavljam Hrvatski sabor i izvješća su mi prvi prioritet. Dakle na poziv predsjednika Opće skupštine UN-a kao stručnjakinja na temu neovisnih multimandatnih institucija pogotovo veze ombudsmanskih institucija i nacionalnih institucija za ljudska prava. Izlagala sam na raspravi visoke razine u UN-u na ovu temu ukazujući upravo na rad naše institucije kao svjetski prepoznat primjer dobre prakse. Mislim da je to nešto što treba biti na čast ne samo instituciji nego i ovom saboru kojem sam opunomoćenika pa i RH, međutim da se rasprava o izvješću za 2022. primjerice održi do ljetne stanke na nju sam itekako spremna i istovremeno razumijem i opciju spajanja izvješća za 2022. i 2023. kada se za to steknu uvjeti dakle nakon što Vlada dostavi saboru mišljenje o izvješću za 2023. To isto ima smisla jer onda se nećemo morati dva puta vraćati na vrlo slične teme i nećemo morati raspravljati o tome jednom sada, a drugi puta nadam se u ranu jesen. Ono što vam svakako mogu reći je da se raspravi kad god ona bude o izvješću za 2022. i '23. jako veselim. Stojim iza tog izvješća, u njemu je puno toga, puno tema, puno onoga oko čega su mi se obraćali hrvatski građani i nadam se da ćemo uskoro imati prilike o tome raspravljati kako o problemima tako i o preporukama kako bismo postizali pozitivne promjene zajednički. Hvala. Hvala i vama. Gospođa Vlašić Iljkić replika. da se raspravlja o izvješćima kada se oni predaju u toj godini, a ne sa odmakom od godinu ili dvije. Mi smo kao Klub zastupnika SDP-a imali upravo takav zaključak vezano za sva izvješća koje smo uputili predsjedniku HS-a no nažalost evo takav nam je zaključak odbijen. Danas smo čuli da ćemo imat objedinjenu raspravu uskoro, ako ne prije stanke onda nakon stanke za 2022., 2023. godinu. To će nam bit lakše jer nećemo moć, morati određene stvari ponavljati ali s druge strane ipak je to jedna prilika da smo dva puta mogli raspravljati o vrlo važnim temama što se tiče ljudskih prava prava i analizi svega onoga što se događa tako da evo ipak sa ovim objedinjavanjem tih rasprava mislim da imamo propuštene zapravo rasprave koje su mogle biti …/Upadica Radin: Hvala./… i popraćene u javnosti što nam je jako i važno uostalom ne samo što mi ovdje raspravljamo nego i da javnost to čuje. Zahvaljujem. Pa ja se s vama slažem zapravo da, da skratim priču. Dobro bi bilo da je izvješće za 2022. raspravljeno ranije. Nije i sad smo tu gdje jesmo. Mislim da objedinjena rasprava ima smisla i to znači da ćemo onda sa izvješćem za '23. zapravo uloviti vlak, idemo gledati u budućnost, a ja ponavljam nadu da će u budućnosti sva buduća izvješća biti raspravljena u godini u kojoj su predana kako bi ona mogla služiti vama. Kako bi ona mogla služiti tijelima državne uprave i kako bi zbilja mogla ostvariti svoj puni potencijal. izvolite. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Poštovana pravobraniteljice drago mi je da ste istaknuli važnost pravovremenog raspravljanja ne samo vašeg izvješća nego izvješća svih pravobranitelja odnosno pravobraniteljica. I osobno sam se ovdje u HS-u i u prošlom mandatu založila, a i nastavit ću s time i kao potpredsjednica sabora i kao zastupnica da kod idućeg rekonstrukcije poslovnika zapravo uredimo tu stvar na način da se izvješća raspravljaju u razumnom Zašto je to važno? Zato što se vi ovlaštenici Hrvatskoga sabora. Iznimno je važno da HS odnosno oni koji su vas ovlastili da pratite pojedina područja ljudskih prava ili nekih ranjivih društvenih da budemo na vrijeme pravovremeno informirani o stanju ljudskih prava kako bismo kao zakonodavac i mi ali i izvršna vlast mogli adekvatno odgovoriti na pojavnosti odnosno odstupanja sve ono što se vide kao trendovi u vašem izvješću i tako da mi je drago da ste to i danas spomenuli ovdje i nadam se da će vas što veći broj zastupnika čuti, neovisno iz koje stranke dolaze. Još jednom samo pitanje, jeste li imenovanjem zamjenice dovoljno ljudski kapacitirani u vašem uredu i imate li dovoljno financijskih sredstava za rad? **Radin, Mi radimo s onim s čim imamo, da li možemo sa više, više da. Pitanje je samo da li želite da radimo više i bolje. Ali nije to ni tako jednostavno. Reći ću vam recimo i slijedeće. Sutra ćete koliko vidim dnevni red raspravljati o umjetnoj inteligenciji. Jedno od pitanja je recimo kako će institucije kao nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava i tijela za jednakost raditi na ovom pitanju. Za to morate imati ljudske kapacitete. U odnosu na pak o migracijama i azilu otvaraju se različita nova pitanja vezano za nadzor granice i postojeći mehanizam i Ured pučkog pravobranitelja i postojeće mandate. Ja vam mogu reći ovako, za brojna područja mi smo rubni i rastegnuti. Ljudi koji rade u instituciji rade svim srcem i, i ozbiljnom stručnošću ali što nas ima više to više možemo taj ogromni broj područja …/Upadica Hvala lijepa. Time smo završili. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.

zastupnice i zastupnici

Izvolite.